predsednika, potpredsednike i ministre u Vladi da, u skladu sa članom 271. Poslovnika i članom 16. stav 2. Zakona o Vladi, pristupe radi polaganja

predsednika, potpredsednike i ministre u Vladi da potpišu i predaju tekst zakletve i još jednom vam čestitam u ime Narodne skupštine Republike Srbije i u svoje lično ime na

i gospodo, pošto je Narodna skupština završila odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Hvala vam što ste došli na svečano polaganje Zakletve. Hvala.